за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните. Заповядайте, уважаема госпожо Танева.

достъп до залата на госпожа Вергиния Кръстева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и на господин Георги Праматаров – директор на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в Министерство на земеделието, храните и горите. Уважаеми народни представители, гласуваме допуск до залата на заместник-министър Кръстева и господин Праматаров.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 24 януари 2018 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: Вергиния Кръстева – заместник-министър, Георги Праматаров – директор на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“, Надежда Петрова – държавен експерт в същата дирекция, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Вергиния Кръстева, която отбеляза, че изменението се налага във връзка с наказателна процедура срещу България за ограничаване на достъпа до директни плащания на площ на потенциални кандидати за подпомагане. Със Законопроекта се създава възможност Разплащателната агенция да извършва проверки за изкуствено създадени условия. Предвидено е заповедта, с която министърът на земеделието, храните и горите одобрява обхвата на специализирания слой „площи, допустими за подпомагане“, да се обнародва в „Държавен вестник“. Изменен е текстът, регламентиращ условията и реда, по които регистрираните земеделски стопани кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. Кандидатите ще подават заявление за съответната календарна година, като заявените площи ще следва да са на тяхно разположение, тоест за тях да са регистрирани правни основания за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Правните основания ще се регистрират в съответната общинска служба по земеделие в специализиран софтуерен продукт на Министерството на земеделието, храните и горите. Министерството ще обобщава и предава тези данни на Разплащателната агенция, която ще ги съпоставя с данните от заявленията. Когато заявените за подпомагане площи надвишават регистрираните правни основания за ползване, Агенцията ще издава предупреждение за грешка. След изтичането на срока за подаване и промени в заявленията, Разплащателната агенция ще извършва допълнителни административни проверки на заявленията, за които е издадено предупреждение за грешка, като съответно ще намалява размера на плащането за площите, за които при проверката не бъде установено регистрирано правно основание за ползване. От Министерството обясниха, че по същество процедурата за кандидатстване не се променя, процедурата по подаване на заявления остава същата, правните основания също остават, като изискване за допустимост за подпомагане. Единствената разлика е, че съществуването на валидни правни основания ще се установява не при подаването на заявленията, а при извършването на административните проверки от страна на Разплащателната агенция. последвалата дискусия народният представител Петър Петров настоя изрично да бъде разписано, че когато за разпределените за ползване площи, за които няма сключени договори за наем и аренда, и не са подадени декларации – така наречените „бели петна“, не са платени дължимите средства, за тях няма да се признава валидно правно основание. Освен това заяви, че следва в Закона да се предвиди конкретен срок за регистриране на правните основания. От парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха, че има редица неясноти по отношение на процедурата за кандидатстване. Изтъкнаха, че препращайки към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да има препратки към конкретни текстове, не става ясно кои са правните основания, които ще бъдат зачитани като валидни. Отбелязаха също, че не е ясно доколко е подготвен и защитен софтуерът на министерството, в който се регистрират правните основания, и че работата на администрацията ще бъде силно затруднена предвид кратките срокове, в които следва да бъдат обработени документите за предстоящата кампания. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта. От парламентарната група на ДПС отбелязаха, че са считали действащата процедура за кандидатстване за твърде детайлно разписана, но отчетоха, че тя е успяла в голяма степен да дисциплинира земеделските стопани. В тази връзка изразиха опасението, че предложената нова редакция е твърде обща и неясна. От парламентарната група на „Воля“ отбелязаха, че следва да има указания за земеделските стопани как ще се прилага новата процедура. От парламентарната група на ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, но между първо и второ

подадени заявления, че е необходимо прецизно да бъдат определени валидните правни основания и че ако е необходимо, ще бъдат дадени легални дефиниции на част от използваните понятия. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 13 гласа „за“, без без „против“ и 8 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2018 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. Ще има ли представяне на мотивите от вносител и становище на вносителя? Не. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. Заповядайте, професор Бъчварова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще започна с това, че в рамките на един месец за втори път променяме Закона за подпомагане на земеделските производители. Още по-тревожно е, че че тази промяна идва буквално един месец преди стартирането на приема на новите заявления за подпомагане за 2018 г. Тоест, промените, които се предлагат, трябва да бъдат съответно… Моля за тишина в залата! и съответно напълно либерализираме хода за подаването на заявленията. По време на самото обсъждане в Комисията по земеделие беше посочено, че това, едва ли не, е искане на Европейската комисия и в рамките на две или три години се е водила една сериозна комуникация с Европейската комисия във връзка с това, че в България със Закона не се осигурява достъпът до подаване на заявления от страна на земеделските стопани. Първото ми възражение по отношение именно на този дебат, воден с Европейската комисия, е това, че вероятно страната ни не е защитила достатъчно добре състоянието на поземлените отношения в страната. Защото България е уникална, тя е уникална и се отчита не само в страните от Европейския съюз, но и в световен контекст по отношение на проведената поземлена реформа. Има изключително много проблеми, свързани със собствеността и оттук нататък проблемите, които ние се опитваме да решим в законодателството достатъчно детайлно, имат за задача именно да направят необходимата среда за подаване на заявления – такава, че да не се допускат застъпвания на площите, да не се използват или да не се осъществява подпомагане без да има правно основание. Всичко това в предлаганите промени обаче се обръща точно обратно – с изискванията към тези, които ще трябва да подават заявления. Всеки един ще има право на достъп за подаване на заявление, при условие че и досега разписаните процедури очертаваха абсолютно всички възможности за осигуряването на този достъп. Аз се питам като хипотеза: коя от възможностите не е описана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи? За мен единствената неописана възможност са устните договори. Питането ми е: ще позволим ли устните договори при достъпа до подаване на заявления? Колкото и да изглежда странно, само това не е разписано в законодателството. Може и да не съм права, но не намерих друга възможност в осигуряването на достъп. След като е осигурен достъп, оттам нататък започва процедурата, която води до това, че администрацията трябва да направи необходимите усилия да преведе този достъп на езика кой има право на подпомагане и да получи средствата за подпомагане. По време на дебатите стана въпрос, че това ще натовари администрацията, при условие че се работи със софтуер, който и досега е използван, и че администрацията едва ли ще увеличи своя капацитет. Затова ми се струва

за 2018 г. за голяма част от земеделските стопани. Второто ни възражение към Законопроекта е свързано с факта, че за втори път разписваме правила на взаимоотношения между Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“. Доколкото знам, Държавен фонд „Земеделие“ е част от структурата на Министерството на земеделието, храните и горите. Какво налага да вкарваме текстове, както сега се прави – правното основание, тоест специализираният слой слой се създава в Министерството и се предоставя на Държавен фонд „Земеделие“. Държавен фонд „Земеделие“ прави проверки, забележете, прави допълнителни административни проверки! При това състояние те не трябва да са допълнителни, а да са задължителни и да обхващат всички земеделски стопани. Този термин малко виси във въздуха. След като прави допълнителните административни проверки, при нужда пак ще се обръща към Министерството на земеделието, храните и горите за допълнителна информация. Питам: защо е необходимо в законодателството при така изградената работеща

прави. Ще се въздържим от приемането на Законопроекта, както обявихме и по време на Комисията, защото ми се струва, че това ще създаде повече проблеми, отколкото да реши какъвто и да било проблем, освен евентуално на Европейската комисия, която може да ни потупа по рамото, нищо че след това

нашата страна наистина е уникална относно реформата, проведена в земеделието. Тази реформа обаче не сме провеждали нито ние, нито нашите коалиционни партньори от ГЕРБ, а я провеждаха съвсем други хора. знаем проблема с разпокъсаността на земята и малките парцели, които се получиха. Колеги, аз призовавам да подкрепите този закон, закон, защото промяната, която се предлага в Закона за подпомагане на земеделските производители, касае само

от определен кръг заинтересовани лица – земеделски производители, които не са били допуснати за подпомагане на база на това, че на това, че пред общинските служби са заявили за подпомагане земеделски земи по така наречения „устен договор“, който не може да се отрече, че не съществува като такъв Професор Бъчварова, много добре знаете, че когато двама или повече земеделски производители се появят с някакъв парцел в общинската служба и подадат своето заявление за подпомагане,

защитават и отстояват правата на земеделските производители и работят денонощно по време на кампания. Мисля, че и този път те ще съумеят да се справят, независимо от мизерните заплати, които получават, макар че това е съвсем друга тема. Колеги, моля Ви да

Има ли реплики към изказването на господин Апостолов? (Шум и реплики.) Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Петров.

които казваха при какви условия някой може да кандидатства за подпомагане, сега отпадат. За да удовлетворим изискванията на европейските институции, се дава възможност на всички, които представят каквито и да са правни основания, да входират документите си. След това хората, които трябва да проверяват документите, ще трябва да приемат ролята на следователи, понякога на съдии, за да отсъдят дали дадено правно основание

получиш подпомагане, да се включат и други условия, които са изникнали междувременно, включително устно споразумение, но да е записано и да се знае по каква причина ти си внасяш документите.

В стария закон се третираше въпросът с „белите петна“. Ако някои от народните представители не знаят, това е проблем, който ще възникне още това лято. лято. По никакъв начин хората, които ще внесат документи и ще доказват правни основания, няма да са задължени да са платили парите за „белите петна“.

ще остане само на неговата съвест да има задължението да внесе парите по специалната сметка, която създадохме с предишния Закон.

Отпадна и другото важно условие: след 15 октомври да започнат да се заявяват намеренията кой какво иска да прави върху

някой вече е внесъл правни основания?! Какво разделяте?! Ще станат големи бъркотии. Затова без да намесвам политическата сила, към която се числя, лично аз ще се въздържа да гласувам този закон,

в това, което гласуваме в момента, няма точни и ясни правила за правните основания, когато се внасят документите. Второ: няма задължения на

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Абазов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложеният Законопроект не е по силата на

наказателна процедура от Европейската комисия в резултат на жалби на наши земеделски производители. След близо двегодишната кореспонденция между Комисията и Министерството се налага поредната поправка в Закона за подпомагане на земеделските производители. Казвам „поредната“, защото както казаха и преждеговорившите, само допреди две седмици отново разглеждахме този Законопроект. този Законопроект. За да избегнем угрозата от наказателна процедура, се налагат промени в този закон. Има неща, с които ние от нашата парламентарната група бихме се съгласили, за да избегнем наказателната процедура. Да, има полезни неща в Закона. Примерно такова е задължението да създадем звено, което да прави проверка за изкуствено създадените условия и за еднакви условия за подпомагане на всички земеделски производители. Това е хубав текст. Другият хубав текст е примерно да се обнародва освен в сайта на Министерството и в „Държавен вестник“ допустимият слой за подпомагане. За съжаление, хубавите неща спират дотук. Това, което най-много ни притеснява, е частта за доказване на правното основание за ползване на земеделските земи. Какво правим с новия Законопроект? В стария законопроект имахме прецизно, обширно, детайлно изброяване на всичките правни основания, които могат да ползват земеделците, при кандидатстване за директните плащания. От изчерпателно изброяване на правните основания в стария законопроект, сега в новия минаваме на общо и неясно формулирано определение „що е то правно основание, кои са документите за правно основание?“ От едната крайност – на изчерпателно изброяване, преминаваме в друга крайност – на общо понятие, разписано в Закона, без да са детайлизирани подробностите, защото именно подробностите са важни при определяне на правното основание. Другото ни притеснение е това, което четем в Законопроекта, и това, което казват колегите от Министерството. Колегите от Министерството казват: „Не се променят правилата. По същите правила работим“. Ако някой чете обаче текстовете в Законопроекта, това не става ясно. Казвам всичко това, защото между първо и второ четене биха постъпили доста предложения, които да прецизират точно тези текстове, за да отпаднат съмненията, или под формата на допълнителни текстове между първо и второ четен, или примерно колеги от Министерството – тези неща да бъдат разписани в указания, в наредби, в правилници и ред други такива документи. Другото, което ни притеснява, колеги, това са изключително кратките срокове. Точно след един месец стартира новата кампания за директните плащания. За този един месец администрацията трябва да започне да работи по новите правила, а земеделските производители, които по директните плащания са над 100 хиляди, трябва да започнат да работят по новите правила. Да се преработи софтуерът, да се направи обучение на администрацията, да се направи обучение на земеделците, мисля, че в този кратък едномесечен срок това ще е много трудно. трудно. Мнението на нашата парламентарна група е, че не бива да се променя установеният ред. Добър или лош, трябва да призная, че всички земеделци свикнаха да работят по този ред – той има дисциплиниращ характер. От друга страна, администрацията също свикна да работи с този ред и също работи успешно. Всяка промяна, всяко сътресение, колеги, в механизма за кандидатстване и за одобряване на директните плащания би причинило сериозни сътресения и би причинило неусвояване, знаете, на най-големия ресурс, който е по Програма „Развитие на селските райони“ в частта директни плащания. Накрая се обръщам към колегите от Министерството и колегите отдясно: колеги, давайте тези законопроекти не на принципа „проба – грешка“, не на принципа „лъжичка по лъжичка“, защото за втори или трети път гледаме този закон в последните няколко месеца, а прави впечатление, че не само този. Молбата ми е по-концептуално, по-обрано. Ако има някакви поправки, промени, да вкарваме всичките тези законопроекти, а не на час по лъжичка,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! настоящото си изказване искам да кажа, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи Законопроекта на първо четене със съответните бележки, които отразяват съгласие на предходно изказалите се колеги от различните парламентарни групи – и от БСП, и от „Обединени патриоти“, и от ДПС. Считам, че заедно ще намерим текстовете, които трябва да отразят притесненията на колегите от всички парламентарни групи, изказали се преди мен. Ще подкрепим Законопроекта на първо четене по повод подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите във водената от тях комуникация с Европейската комисия. Както се изказа и господин Абазов преди мен, искам да подчертая, че в момента начинът, по който се заявяваха исканията за подпомагане, начинът, по който работи системата, е дисциплиниращ. Въведоха се правила, които вече се познават от земеделските стопани и най-важното – които водят до това земеделските субсидии да се получават от земеделските производители, които извършват съответната земеделска дейност, а това е цел, към която всички политически сили в годините на управление след влизането ни в Европейския съюз по един или друг начин са се стремили да постигнат. Мисля, че когато вкарахме тези правила, независимо че тогава от опозицията получихме доста критика, всички се убедиха, че това е начинът, по който трябва да се въведат прозрачни правила в сектора по отношение на разпределение на финансовите ресурси.

направим промени в текстовете, да ги прецизираме така, че по никакъв начин да не се направи отстъпление от досегашните принципи на обществените отношение по повод заявяването на площи за подпомагане. Да – да отговорим наистина на виждането на Министерството на земеделието, храните и горите по повод комуникацията ни с Европейската комисия, но в същото време ясно да си защитим принципите принципите на функциониране на системата, така че те да са справедливи, плащанията да бъдат за земеделските стопани, които извършват земеделска дейност, с всички необходими за това правни основания, които те надлежно имат и са регистрирали. Това е много важно, защото в сектора трябва да има равнопоставеност на всички земеделски оператори. Считам, че ще намерим, а и работим вече в тази посока… Да, времето е кратко, но всички трябва да сме наясно, че кампанията започва от 1 март. Да, за съжаление, срокът е кратък, но ние трябва да направим възможното, така че до 1 март всичко коригирано, направено и ясно. няма да направим, няма такава воля и в самото Министерство на земеделието и храните. По-скоро става въпрос за редакции, които да направим, за да не се използват сегашните текстове за вратички. Второ, независимо от това в какъв вид ще бъде Законът на второ четене или в окончателния му вид, трябва да е ясно, че досегашните принципи си остават и за земеделските производители не следва да има принципна предвид измененията в процедурите на някои от сроковете. Това би довело до утежнение на администрацията в системата на Министерството на земеделието, храните и горите и тя трябва да се подготви за това, така че земеделските стопани в нормален порядък да се възползват от правата, които им дават съответните фондове за подпомагане. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Танева. Има ли реплики? Първа реплика – професор Бъчварова, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Танева! Проследих изказванията на всички парламентарни групи – имат резерви към този Законопроект, и то с основание. Моята реплика към Вас е свързана с твърдението Ви, че включително и опозицията…

зала. В началото този процес изглеждаше твърде сложен, твърде утежняващ и съм имала по принцип мисленето, че това винаги е било плод на ожесточени дебати, но с нищо конкретно не съм искала да я засегна. Благодаря Ви, госпожо Танева. Уважаеми народни представители, днес гости на парламента са група от град Варна – в момента са на балкона. Моля да ги приветстваме. Има ли изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване

Гласували 138 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 40. Предложението е прието. Процедура – заповядайте, госпожо Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Както стана ясно в дебата, кампанията започва от 1 март, поради което правя процедурно предложение срокът между първо и второ четене на току-що приетия Законопроект да стане три дни. Гласуваме процедурното предложение, направено току-що, за съкращаване на срока между първо и второ четене на три дни. Гласували за съкращаване на срока между първо и второ четене

Моля, госпожо Стоянова, виждам, че се отправяте към трибуната.

„Закон за пазарите на финансови инструменти“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Част първа – Общи разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част първа. „Глава първа – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа. Комисията

Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, текста на вносителя за наименованието на Част първа, текста на вносителя за наименованието на Глава първа, чл. 1 и чл. 2. Гласували

„(4) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 4, 5, 7, 9, 11, чл. 14, параграф 6, чл. 21, 24, 26, 35, 36, параграф 4, чл. 39, параграф 3 (с изключение на структурираните депозити), чл. 42 (с изключение на структурираните депозити) от Регламент (ЕС)

наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014”, като комисията взема съответните решения по предложение на заместник-председателя.

„които са със сетълмент с физическа доставка или с паричен сетълмент” да се заменят със „за които може да бъде извършен сетълмент с физическа доставка или паричен сетълмент;”, а в т. 6 думите „със сетълмент с физическа доставка” да се заменят със „за които трябва да се

ал. 1: a) в текста преди т. 1 накрая да се добави: „следните лица, освен ако друго не е предвидено в него:”; б) Точка 10 да се измени така: „10. лицата, които извършват търговия за собствена сметка, включително маркет-мейкъри, със със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, с изключение на лицата, които извършват търговия за собствена сметка, когато изпълняват нареждания на клиенти; или лицата, които предоставят инвестиционни услуги, различни от търговия за собствена сметка, стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, на клиенти или доставчици в обхвата на основната им стопанска дейност, при условие че: а) във всеки от тези случаи, поотделно и съвкупно,

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне кога дадена дейност се счита за допълнителна към основната стопанска дейност, наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 2017/592“ към тяхната основна стопанска дейност, когато се разглеждат на групово равнище, и при условие че основната им стопанска дейност не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги

или дейност по чл. 2 от Закона за кредитните институции, съответно банкова дейност съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно

Лицата по ал. 1, т. 10 уведомяват комисията, че ще се възползват от освобождаването на основание ал. 1, т. 10 при възникване на основание за това и в срок до

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част втора, на Дял първи, на Глава втора, на Раздел I, както и чл. 6 по вносител. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Част втора, Дял първи,

Има ли изказвания? Няма. Гласуваме предложението за чл. 10 с предложението на Комисията.

Няма. Гласуваме текстовете, предложени от Комисията – чл. 11, наименованието на Раздел III, чл. 12, 13 и 14.

приложените към него данни и документи, удостоверяващи спазването на определените изисквания за тези лица, съгласно Делегиран регламент ЕС 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива

Регламент за изпълнение на ЕС 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до

Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Откривам разискванията. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Гласуваме чл. 15 по редакция на Комисията.

Няма. Гласуваме предложението на Комисията за чл. 17.

Очевидно не. Пристъпваме към гласуване членове 18 до 26 включително.

Има ли желаещи за изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Раздел V и членове от 27 до 32 включително.

за изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Раздел V и членове от 27 до 32

Комисията подкрепя наименованието на Раздел III. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49, като предлага в ал. 5

Чл. 53. (1) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник, уведомяват писмено комисията преди придобиването. (2) Изискването на ал. 1 се прилага Изискването на ал. 1 се прилага и за всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да увеличат пряко или непряко квалифицираното си дялово участие, така че то да достигне или да премине праговете сто, тридесет на сто или петдесет на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на инвестиционен посредник или така, че в резултат на това увеличение инвестиционният посредник да стане тяхно дъщерно дружество. (3) Лицата по ал. 1 и 2 подават до комисията уведомление, в което посочват участието в капитала, съответно гласовете от общото събрание, което възнамеряват да придобият, както и участието, което ще имат след придобиването. Към уведомлението лицата прилагат и други данни и документи, определени с делегиран акт, който Европейската комисия приема на основание чл. 12, параграф 8 от Директива 2014/65/ЕС. (4) При определянето на размера на квалифицираното дялово участие не се вземат предвид правата на глас или които инвестиционните посредници или кредитните институции държат в резултат на предоставяне на услугите по чл. 6, ал. 2, т. 6, при условие че тези права не се упражняват или по друг начин се използват, за да се повлияе върху управлението на инвестиционния посредник, както и при условие че тези права бъдат прехвърлени в срок една година от придобиването. (5) Лицата по ал. 1 и 2 не могат да придобият или да увеличат да увеличат пряко или непряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник преди извършването на оценка на придобиването по реда на чл. 56 – 60.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Глава пета и чл. 53 в редакцията на Комисията.

Комисията подкрепя текстовете на вносителя за наименованията на Глава шеста и на Раздел І. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, както и за чл. 62 по вносител. Изказвания, уважаеми народни представители? Няма. Гласуваме наименованията на Глава шеста, Раздел І, Моля, режим на гласуване.

Няма. Гласуваме предложението за текст на чл. 63 с редакцията на Комисията.

Няма. Гласуваме текста на чл. 65, предложен от Комисията.

Изказвания? Няма. Гласуваме текста за наименованието на Раздел II и чл. 77 с редакцията на Комисията.

Няма направени заявки. Гласуваме членове от 78 до 81 включително по вносител.

Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Раздел III, членове 82 и 83.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85, като предлага в ал. 3 думите „място на търговия и систематичен участник” да се заменят с „място на изпълнение”, а ал. 7 да се измени

на Комисията от 8 юни 2016 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение (OB, L 87/166 от 31 март 2017 Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Има ли изказвания по този текст? Няма. Гласуваме текста току-що изчетен от госпожа Стоянова в редакцията на Комисията за чл. 85.

Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 86 до 89 включително, както и наименованието на Раздел IV и чл. 90 по вносител. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Гласуваме членовете от 86, наименованието на раздела, до чл. 90 включително. Моля, режим на гласуване.

„Разкриване на търговска тайна Чл. 91. (1) Освен на комисията, на заместник-председателя и на оправомощени длъжностни лица от администрацията, на комисията – за целите на надзорната им дейност и в рамките на заповедта им за проверка,

издадено при условията и по реда на ал. 2 и 3. (2) Съдът може да постанови разкриване на сведенията по чл. 90, ал. 2 по искане на: 1. прокурора – при наличие на данни за извършено престъпление;

се представят доказателства, че проверяваното лице е осуетило извършването на ревизия или проверка или не води необходимата отчетност, както и ако в нея има съществени непълноти; б) с акт на компетентен държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетната документация на проверяваното лице; 4. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на директорите на териториалните й дирекции; 5. директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, когато с на орган на агенцията е установено, че: а) ръководството на проверяваната организация или лице осуетява извършването на финансова инспекция; б) в проверяваната организация или лице не се води счетоводна отчетност или тя е непълна или недостоверна; в) има данни за липси или престъпления; г) е необходимо налагането на запори върху банкови сметки за обезпечаване на установени при финансова инспекция вземания; д) с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетна 6. директора на Агенция „Митници“ и началниците на митниците, когато: а) с акт на митнически орган е установено, че проверяваното лице е осуетило извършването на митническа проверка или не води необходимата отчетност, както и ако тя е непълна или недостоверна; с акт на митнически орган е установено митническо нарушение; в) е необходимо налагането на запори върху банкови сметки за обезпечаване на установено от митнически орган вземане, събирано от него, както и за обезпечаване на глоби, законни лихви или други; с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетната документация на проверявания от митническия орган обект; 7. директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или до директора на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – за целта на разследването по образувано наказателно производство; 8. председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на оправомощено от него длъжностно лице – когато това е необходимо за защита на националната сигурност;

(3) Районният съдия се произнася по искането с мотивирано решение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя срока за разкриване на сведенията по чл. 90, ал. 2.

инвестиционните посредници предоставят информация за наличностите и движението по сметките на дружествата с над 50 на сто държавно и/или общинско участие. (5) При наличие на данни за организирана престъпна дейност или за изпиране на пари главният прокурор или оправомощен от него заместник може да поиска от инвестиционните посредници да предоставят сведенията по чл. 90, ал. 2. (6) Извън случаите по ал. 1 – 5 инвестиционният посредник предоставя информация за финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на назначените от съда синдици за целите на изпълнение на функциите им в производства по несъстоятелност и на органите по преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Информацията, която може да се предостави по реда на изречение първо, се определя с наредба.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Внимателно изслушахме текста. Има ли изказвания?

думата „отчетната документация на проверяваното лице“, в т. 5, буква „д“ отново говорим за отчетната документация, но не е членувано и остава а в т. 6, буква „г“ отново е „отчетната документация“. Правя предложение в т. 5, буква „д“ „отчетна“ да се измени на „отчетната“. Съществена забележка. Гласуваме текста на чл. 91 с промяната току-що изчетена от госпожа Стоянова. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92, като предлага следната редакция на чл. 92: „Съхранение на клиентски активи. Ограничения за ползването на клиентски активи Чл. 92. (1) Инвестиционният посредник, който държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, предприема мерки за защита на правата на собственост на клиентите си върху тези активи. активи. (2) Инвестиционният посредник е длъжен да отдели своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си. Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на инвестиционния посредник. (3) Инвестиционният посредник не може да използва финансови инструменти на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице освен с изричното съгласие на клиента и при условия, определени с наредба. (4) Инвестиционният посредник не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти освен с изричното съгласие на клиента. Изискването по изречение първо не се прилага за банките – инвестиционни посредници. (5) Недействително спрямо клиента е прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на негови финансови инструменти и/или парични средства, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента. Изречение първо не се прилага в случаите когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където

Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания. Няма изказвания. Гласуваме наименованието на Раздел V, членове 92, 93, 94 и 95, и това ще бъде последното гласуване за днес.

Прекратяваме за днес нашата работа. Утре редовно заседание от 9,00 ч. – продължаваме с Раздел VI на този законопроект. Закривам заседанието. Благодаря на всички за тяхното участие.